Hvala

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. V časovnem poteku in vrstnem redu razpravljavcev 21. seje Državnega zbora, ki pravkar poteka, je bilo zapisano, da bo Državni zbor glasovanje opravil pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda.

pol ure po prekinjeni 3. točki, prejšnja predsedujoča, gospa podpredsednica je ta,, to prekinitev skrajšala za deset minut. Protestiram zaradi tega, ne bom pa nagajal in upam, upam, da to ne bo praksa v prihodnje, da se razumemo. hvala za vaše mnenje, poslanec, moram pa vam citirati drugo alinejo 86. člena Poslovnika, ki pravi, navajam, »predsedujoči lahko določi na začetku seje ali med sejo…«, torej ali med sejo »čas, ko se opravi glasovanje o posameznih predlogih, o katerih se odloča.« Tako da, to kar je predsedujoča naredila, je skladno s 86. členom Poslovnika, o tem zdaj ne bomo, ampak to je pač tako. Torej, prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu: 4., 1., 2. in 3. točka dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo torej s prekinjeno 4. točko dnevnega reda - s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika. Prehajamo torej na ponovno odločanje o zakonu. Sprašujem, ali želi kdo obrazložiti svoj glas? (Da.) Vidim, da je več rok. Sprašujem ali želi najprej kdo obrazložiti glas v imenu poslanske skupine?

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Danes je bila pri tej točki, pa tudi ne samo pri tej točki, v bistvu na celotni seji, večkrat omenjena Ustava, pravzaprav je bila besedno večkrat zlorabljena, ampak naj bo vsem, ki so to zlorabili, oproščeno, ker pač nismo vsi tukaj pravniki. Ustava Republike Slovenije ščiti vse ljudi, ne glede na njihovo nacionalnost, etično pripadnost, veroizpoved, spol, starost, invalidnost, politično pripadnost, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine. Vprašajmo se, zakaj Ustava ščiti manjšine? Zato, ker bi jih večina povozila in zakaj je Ustavno sodišče odločilo tako, kot je, v tem primeru? Zato, ker je zaščitilo pravice manjšine. Položaj istospolnih torej ne sme biti slabši kot je položaj raznospolnih in odločitev Ustavnega sodišča ne daje nobene pravice do posvojitve, ker te pravice nima nihče, nihče, ta pravica ne obstaja. Odločitev Ustavnega sodišča daje samo vsem, ne glede na njihove osebne okoliščine, enake možnosti. Kaj pa, če bi recimo pripadniki neke politične stranke, ki ima večino ali pa katere volivci predstavljajo večino / znak za konec razprave/ v neki državi, odrekli možnost do socialnih transferjev? nič se bati, ne bomo tega storili, ker nihče ne sme biti izključen zaradi neke svoje osebne okoliščine. Naj bo oproščeno tudi državnim svetnikom, ki so glasovali za veto. Upam, da je bil ves šov okrog Družinskega zakonika res šov, ker sicer nekateri ne razumejo, kot sem že enkrat rekla, temeljev ustavne demokracije. Odločbo Ustavnega sodišča

Bom hiter, ker vidim, da se vsem mudi. V glavnem, ko sem izvedel, da je Državni svet izglasoval veto na zakon, ki ureja šolski primer diskriminacije v družbi, sem bil enostavno ogorčen. Predvsem zato, ker kategorično ne spoštuje odločitve in odločbe Ustavnega sodišča. Še bolj sem bil žalosten, da v tem zakonu niso prepoznali boljše prihodnosti za vse tiste, ki otrokom želijo v bistvu samo dobro na tem svetu. Govorimo približno o 44 primerih na leto. O 44 primerih, ki srčno želijo otrokom najboljše. In ne. Ne teptamo neposredno demokracijo referendumov, ampak spoštujemo institucijo Ustavnega sodišča in to je vsa poanta, zato moram in bom glasoval za zakon,

za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Ustava Republike Slovenije je v tretjem odstavku 53. člena zelo jasna, da ščiti družino, očetovstvo, materinstvo, otroka in mladino, in nalaga državi, da ustvarja za to potrebne razmere. To je imperativno, obvezno. Poleg tega nas ne zavezuje samo Ustava, ampak tudi mednarodni akti, ki so, ko gre za zaščito otrok, povsem jasni. Otroci niso nikakršna manjšina, ampak otroci so najbolj ranljiv del družbe, zato ga ščitijo mednarodni akti. In ko gre za Temeljno Temeljno deklaracijo človekovih pravic OZN, ko gre za Deklaracijo o otrokovih pravicah, ko gre za Konvencijo o otrokovih pravicah, ki nas izrecno neposredno zavezuje, ko gre za Evropsko deklaracijo, je tu stvar jasna. Govori o zaščiti družine kot naravne celice družbe, ki izhaja iz Temeljne deklaracije človekovih pravic. In ko govori, kako je sestavljena, je jasna. Potrebna sta oba spola, da jo sestavita oče, mati in otrok. To je naravna celica družbe. Ko pa gre za zaščito otrok, pa so ti akti popolnoma nedvoumni. Ko gre za odločanje katerekoli institucije, ko gre za sodišče ali za zakonodajalca, kot v tem primeru zavezuje nas, mora biti korist otroka vedno na prvem mestu. Torej nobena druga pravica ne more biti nad to pravico, ki pomeni dosledno in brezpogojno zaščito otrok, ker so otroci naša prihodnost. In zato, ker me zavezujejo mednarodni akti, zato ker me zavezuje slovenska Ustava, bom glasoval proti.

Zveza moškega in ženska je zveza, iz katere izvira novo človeško življenje. Da to vemo, ne potrebujemo nobenih študij, dovolj je, da razumemo temeljno človekovo naravo, dovolj je, da razumemo biologijo. Nobena še tako dobra mama ne more nadomestiti očeta in nobeden še tako dober oče ne more nadomestiti mame. Vzgoja in pa skrb za naše otroke pa sta tako pomembna, da ne bi smeli eksperimentirati. In vi točno to počnete. Danes, zopet eksperimentirate. In to, vse zaradi, bom rekel, nekih sebičnih interesov odraslih in interese odraslih postavljate pred korist otroka. Kje so koristi otroka, vas sprašujem. Dejstvo je, da je ljudstvo o tem že povedalo svoje. Skoraj 700 tisoč naših državljanov se je izreklo na dveh referendumih za tradicionalno slovensko družino, ki jo sestavljata oče in pa mama. Poslanski skupini Nove Slovenije bomo seveda glasovali proti, ker ta zakon jemlje otrokom. Ves čas poslušam, da nihče nikomur nič ne jemljemo. Ni res, nekaterim posvojenim otrokom boste vzeli, da bi v svojem življenju imeli očeta. Nekaterim posvojenim otrokom boste odvzeli možnost, da bi v svojem življenju imeli mamo. imeli mamo. Povem vam in imate to zadostno večino, tega se zavedam, da lahko spreminjate državne zakone,

Hvala lepa. Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali več.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

Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. oktobra 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k tretjemu razdelku. Glasujemo.

Razlog za to je vsebinski, saj bi morali vedno delati v korist ljudi, jim omogočiti, da čim lažje uresničujejo svoje ustavne pravice, tako glasovanja na volitvah kot tudi neposrednega odločanja, se pravi glasovanja na referendumu. V tem, da imamo prav, pa nas zagotovo utrjuje tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je soglasno pač izdani odločbi dne 17. aprila 204 zapisalo, citiram: »Izbira datuma mora biti taka, da zagotovi čim bolj učinkovito uresničevanje pravice, saj gre pri pravici glasovanja za pravico pozitivnega statusa. Izbira dneva glasovanja torej mora biti in favoren v korist pravici glasovanja na referendumu in v skladu s pozitivno obveznostjo države, da zagotovi njeno učinkovito uresničevanje«. In tretjič: »Izbira mora biti v luči zagotovitve spoštovanja učinkovitosti njihove pravice, kar pomeni ustvarjanje možnosti čim večje udeležbe na referendumu«. Gospe in gospodje, če imamo na razpolago tri datume, tri nedelje, od katerih sta dve volilni in samo ena v sredini ni, potem je iz tega, kar sem prebral, upam, vsakomur jasno, da mora biti izbrana tista nedelja, ki ima hkrati volitve, ker je to v korist, citiram, »ustvarjanja možnosti čim večje udeležbe na referendumu«. Jaz upam, da je toliko zdravega razuma, da se o tem vsi strinjamo, kar pomeni ne samo vsebinsko, ko gre za delo v korist ljudi, za to, da jim olajšamo čas, da jim ni treba še enkrat hoditi in s tem prihranimo stroške in njihov dragocen čas. Ampak ker gre tudi za spoštovanje soglasno sprejete odločbe Ustavnega sodišča, da je potrebno ustvarjati možnosti čim večje udeležbe na referendumu, je naš predlog za to, da se to izvede, se pravi referendume hkrati z glasovanjem na volitvah, upravičen in tudi ustavno pravno utemeljen. Zato bomo glasovali za amandma. Če ni nobenega več, da bi obrazložil glas, potem glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k četrtemu razdelku. Če ni obrazložitve glasu, potem glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Zdaj prehajamo na odločanje o Predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije. Glasujemo.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

Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. oktobra 2022, ki je objavljen na E-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k tretjemu razdelku. Glasujemo.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

In zdaj nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda - zahteva za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi oziroma Predloga odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. oktobra 2022, ki je objavljen na E-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k tretjemu razdelku. Glasujemo.

Odločamo o Predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi. Glasujemo.

Hvala